седмичната програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка: Проект на решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. представител Красимир Велчев на 1 ноември 2017 г. Предлагаме да бъде точка първа за днес, а досегашните точки първа и втора стават съответно втора и трета. Моля, гласувайте.

на Стратегия за управление на държавния дълг за периода от 2018 – 2020 г. Материалът е предоставен с резолюция на председателя на Народното събрание на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Народното събрание. - На 27 октомври 2017 г. в изпълнение на Решение на Народното събрание от 30 юни 2017 г., прието във връзка с разискванията по питане от народните представител Таско Ерменков и Иван Генов, е постъпил Доклад от министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно предприетите от правителството на Република България мерки във връзка с приетия на 28 април 2017 г. Референтен документ „Заключение за най-добри налични техники за големи горивни инсталации“ от Комитет, създаден съгласно чл. 75 от Директива 2010/75 ЕС от 24 ноември 2010 г., относно емисиите от промишлеността. Докладът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. На 1 ноември 2017 г. в изпълнение на т. 3 от Решение на Народното събрание от 30 юни 2017 г., прието във връзка с разискванията по питане от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях, е постъпила от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков Концепция за реформиране на системата за експертиза на работоспособността. Материалът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.

внасям Проект за решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Моля, Проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред. представител Красимир Велчев, председател на Комисията, във връзка с което Ви предлагам следния: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Йорданка Иванова Фикирлийска за член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“

ще Ви бъде представен от председателя на Комисията – народният представител Менда Стоянова. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, първо, за процедура – в залата да бъдат поканени госпожа Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор, госпожа Диана Йорданова и господин Бойко Атанасов, заместник-председатели на Комисията. Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск.

така направената процедура за допуск. Гласували 164 народни представители: за 152, против 1, въздържали се 11. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете гостите в зала. Заповядайте, госпожо Стоянова.

На заседание, проведено на 26 октомври 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект. На заседанието присъстваха: Диана Йорданова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, директори на дирекции в Министерството на финансите, представители на Асоциацията на застрахователните брокери в България Законопроектът беше представен от госпожа Йорданова, която изтъкна, че с него се цели решаването на три основни групи въпроси: осигуряване на бюджетна обезпеченост на Комисията за финансов надзор; регламентиране на мерки за изпълнение на препоръки на Програмата за оценка на финансовия сектор на Международния валутен фонд и Световната банка, които се отнасят за небанковия финансов сектор в България, както и предприемане мерки за обезпечаване изпълнението на ангажиментите на страната ни вследствие на въведеното в националното право европейско законодателство, възлагащо допълнителни правомощия на националните надзорни органи в държавите членки. Предложените промени са насочени към осигуряване на необходимия на Комисията за финансов надзор бюджет чрез финансирането й от такси, които се събират при осъществяване на законоустановените й правомощия, което ще осигури необходимите условия за нормалното функциониране на Комисията като регулаторен и надзорен орган на небанковия финансов сектор. Настоящата правна регламентация на финансирането на Комисията води до случаи на затруднения, свързани и с изпълнението на задълженията й за заплащане на членски внос в европейските органи, както и на международните организации IOSCO, IOPS което не следва да бъде допускано. Влизането в сила от 2010 г. на новата Европейска рамка за финансов надзор наложи редица изисквания, голяма част от които са насочени към засилване координацията и дейностите на националните надзорни органи с новите европейски надзорни агенции. По силата на регламентите националните надзорни органи са длъжни да участват в работата на европейските органи за надзор, което е свързано със задължение за участие във всички техни дейности и инициативи с висококвалифицирани експерти, както и с регулярно пътуване до седалищата им. Съгласно регламентите за европейските надзорни органи се предвижда да бъдат извършвани партньорски проверки на надзорните органи на финансовите пазари, като проверките ще се съсредоточат не само върху сближаването на надзорните практики и върху възможността надзорниците да постигнат висококачествени резултати от надзора, но и върху независимостта на тези компетентни органи. Неучастие на Комисията за финансов надзор в европейските органи би изключило България от процеса на изготвяне на европейските нормативните актове, които ще се прилагат директно на капиталовия, осигурителния и застрахователния ни пазар. Посочено бе, че със законопроекта се създава приложение в Закона за Комисията за финансов надзор, в което се регламентират всички такси, които Комисията за финансов надзор събира при осъществяване на правомощията си съгласно действащите нормативни актове. доклада на FSAP е направена препоръка за подобряване на експертния капацитет и осигуряване на финансова обезпеченост на органа, която да позволи повишаване експертизата на служителите. Размерът на техните възнаграждения не следва да е по-нисък от съответния размер на възнагражденията на служители от поднадзорните на на Комисията за финансов надзор лица. Служителите на Комисията следва да участват активно в работата на работните групи към европейските надзорни органи на финансовите пазари, необходимо е да повишават професионалната си квалификация поради динамичното развитие на финансовата индустрия и динамиката на нормативната уредба. Препоръките, направени от МВФ и Световната банка, изискват изменение на компетентността на Комисията за финансов надзор и нейните органи поради направена констатация, че важни правомощия са възложени на членовете на Комисията за финансов надзор като еднолични административни органи вместо на колективния орган. При проведената дискусия бяха изказани становища от народния представител Георги Търновалийски, от Асоциацията на застрахователните брокери и представителите на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 12 народни представители, без „против”,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 Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Следващият доклад е на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте, д-р Адемов. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 702-01-34, 702-01-34, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 1 ноември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор с вносител Министерския съвет. На заседанието присъстваха госпожа Надя Даскалова и госпожа Елена Петрова – държавни експерти в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите, и госпожа Диана Йорданова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, която представи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор.

които се отнасят за небанковия финансов сектор в България, както и предприемане на мерки за обезпечаване изпълнението на ангажиментите на страната ни вследствие на въведеното в националното право европейско законодателство, възлагащо допълнителни правомощия на националните надзорни органи в държавите членки. С предложения Законопроект са предвидени промени в Закона за Комисията за финансов надзор, насочени към осигуряване на необходимия на Комисията за финансов надзор бюджет чрез финансирането ѝ от такси, които се събират при осъществяване на законоустановените ѝ правомощия. Със Законопроекта се създава приложение в Закона за Комисията за финансов надзор, в което се регламентират всички такси, които Комисията за финансов надзор събира при осъществяване на правомощията си по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Кодекса за застраховането и Кодекса за социалното осигуряване,

приетият Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и от европейските регламенти във връзка с упражняване на произтичащите от тях нови надзорни правомощия на Комисията за финансов надзор.

В изпълнение на препоръка от Международния валутен фонд и Световната банка за необходимост от засилване на правната рамка в посока правната защита на служителите на надзорния орган, Законопроектът предлага промени в текстовете от Закона, уреждащи отговорността на членовете на Комисията за финансов надзор и длъжностните лица от администрацията ѝ с цел уеднаквяване с режима по чл. 9 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, съгласно който регресна отговорност се търси само при извършено престъпление, признато по съдебен път. Също така се предвиждат и промени в Закона за Комисията за финансов надзор,

и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, съгласно които Комисията за финансов надзор ще упражнява редица правомощия, които съгласно сега действащото законодателство са възложени като правомощия на членовете на Комисията. дискусията участие взеха народните представители Хасан Адемов и Павел Шопов. Бяха поставени въпроси, свързани с проекта на бюджета на Комисията за финансов надзор и връзката му с проекта за бюджет на държавата за следващата година. Господин Павел Шопов изрази мнението на парламентарната група на Обединените патриоти, които имат резерви към така представения Законопроект, че до получаване на отговорите по него ще се въздържат от подкрепа. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 9 гласа „за“, без „против“ и 9 гласа „въздържали се“, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията

Уважаема госпожо Караянчева, уважаеми колеги! Когато приемаме закон или промени в законите, свързани с такива важни регулаторни органи, основният критерий, който трябва да използваме за оценката на съответния проект, е дали той води до подобряване на регулативните функции на съответния орган. Излишно е да подчертавам важността на Комисията за финансов надзор, която по своя ранг и своите отговорности се доближава до тази на Българската по принцип ние одобряваме стремежа за подобряване на регулативните функции на Комисията за финансов надзор, но както се казва, „дяволът е в детайлите“. По отношение на квалификацията на заетите в Комисията за финансов надзор. Стана ясно по време на разискванията в Бюджетната комисия – ние ясно изразихме нашето становище и не се съгласихме с вносителите, че хората, които са заети в Комисията за финансов надзор трябва да имат висше икономическо или юридическо образование.

Не сме съгласни с предложението да могат да заемат места в Комисията за финансов надзор хора, които са завършили други специалности. Беше изтъкнат аргументът, че целите на работата на Комисията за финансов надзор, особено в областта на застраховането, са необходими хора с математическа подготовка. Уважаеми колеги, икономисти от отделни специалности в нашия университет и в други университети изучават редица иконометрични дисциплини, количествени анализи, така че има достатъчно икономисти с отлична математическа подготовка. Същото касае юристите. Ние трябва да имаме стремеж да търсим юристи с икономическа подготовка, каквато предлагат нашите висши учебни заведения. Ето защо ние считаме, че изискванията към заетите в Комисията за финансов На следващо място, приемаме опита Комисията за финансов надзор да бъде независима от бюджета, в смисъл да се мине от бюджетно финансиране към самофинансиране. Това отговаря на практиките на повечето европейски страни и то трябва да бъде подкрепено. Заедно с това между първо и второ четене искаме да уточним следното. Първо, още веднъж да се провери дали тежестта върху по-малките по размери активни фирми и посредници на тези пазари няма да плащат несъразмерно по-висока такса в сравнение с големите играчи на пазара. И един въпрос, който не е маловажен – въпросът за възнагражденията на ръководството и на заетите в Комисията за финансов надзор. Ние считаме, че ограничението, което се предлага за равнището на средната заплата в сектора, тоест средните работни заплати на надзорните лица не са достатъчни, тъй като е възможно да стигнем до парадокса, при който средните работни заплати в Комисията в това число и от средните заплати в Българската народна банка. Ето защо ние искаме уточняване на тези текстове. Поради тези причини искаме между първо и второ четене да бъдат подобрени съответните текстове и да сме абсолютно сигурни, че като правим такива съществени изменения в условията, в нормативните документи, в работата на Комисията за финансов надзор, наистина ще гарантираме по-добро функциониране, по-голяма надеждност и по-голяма ефективност на тази Комисия. Ето защо ние ще гласуваме „въздържал се“ и ще настояваме между първо и второ четене да бъдат направени съответните промени. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гечев. Реплики към изказването на господин Гечев? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Търновалийски. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами Проблемите, които се опитва да реши този Законопроект, са проблеми, които не са само на Комисията за финансов надзор.

юридическо лице на бюджетна издръжка и Комисията при осъществяване на своите правомощия е независима от изпълнителната власт и се отчита за дейността си пред Народното събрание. Съгласно чл. 28 от същия Закон „бюджетът на Комисията е част от държавния бюджет“. Според мотивите на вносителите с предложените изменения в Закона за Комисията за финансов надзор се предлага така наречен „законодателен подход“, при който Комисията ще се издържа самостоятелно чрез финансиране от такси и ще осигури нормално функциониране на своята дейност. Уж се цели пълна бюджетна самостоятелност, а чл. 2 и чл. 28 остават и са непроменени – Комисията продължава да е на бюджетна издръжка. Другата цел по представените ни мотиви е за независимост на Комисията за финансов надзор,

Вносителите заявяват, че предлагат този законодателен подход, тъй като: Комисията за финансов надзор и спазвали и прилагали едно и също законодателство, едни и същи дейности и разликата във финансирането между Банката и Комисията е съществена и това трябва да се промени. Аз отново казвам: имаме Комисия за финансов надзор – държавен орган. Ако приемем това, което днес искат от Комисията за финансов надзор, това означава, че трябва да очакваме след няколко месеца това да бъде поискано от Националната агенция за приходите, от Агенция „Митници“, от другите контролни държавни органи.

средната заплата на управителите в този бранш, като смятам, че това е доста сериозно и високо ниво. Да, сериозни са отговорностите на председателя и на Комисията, но смятам, че са сериозни отговорностите на премиера, на президента, на председателя на Народното събрание. Няма как тази Комисия и нейните ръководни органи да имат заплати по-високи от тези на председателя на Народното събрание, на премиера, на президента, а на практика това ще се получи. Ясно е, че трябва да бъдат привлечени добри специалисти в Комисията и един от мотивите е доброто заплащане. Но трябва да се търсят други лостове и да се съобразяваме със Закона. В крайна сметка държавните служители, държавните органи се съобразяват и с наредбите, които са гласувани и са приети за заплащане в държавния сектор. сектор. Искаме по-високо възнаграждение, по-добро заплащане, а в същия момент в чл. 18, ал. 10: „членовете на Комисията няма да носят имуществена отговорност за причинени вреди“. Смятам, че това също трябва да бъде преосмислено и да бъде сложена в рамка възможността за възнаграждението и неговото увеличение в Комисията. Иначе

Пристъпваме към гласуване.

Заповядайте, госпожо Стоянова.

Заповядайте по доклада, госпожо Стоянова.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното осигуряване“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

председател на Комисията за финансов надзор, госпожа Диана Йорданова, господин Бойко Атанасов – заместник-председатели, госпожа Цветинка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите, госпожа Елена Петрова – държавен експерт

организацията и дейността на управлявания от него фонд за допълнително пенсионно осигуряване, с инвестиционната му политика и с вътрешните актове по чл. 123е, ал. 4, т. 5, букви „а“, „е“, „ж“ и „и“, т. 6 и 8; 3.

предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6: § 6. § 5: „§ 5. В чл. 121в се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) Капиталът на пенсионноосигурителното дружество трябва да е изцяло внесен с парични вноски към датата на подаване на заявлението за получаване на пенсионна лицензия, съответно към датата на подаване на заявлението за вписване в търговския регистър – при последващо увеличаване на капитала. Вноските в капитала на пенсионноосигурителното дружество на учредителите и акционерите не могат да се правят със заемни средства, със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат на престъпна или друга незаконна дейност.” Алинеи 6 и 7 се изменят така: „(6) Когато собственият капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество спадне под размера, определен в ал. 4, то уведомява в тридневен срок комисията и представя в 14 дневен срок от от спадането на собствения капитал под изискуемия размер оздравителна програма за привеждане в тримесечен срок на собствения капитал в съответствие с изискванията на този кодекс. Когато неизпълнението на изискването по ал. 4 се установи от заместник-председателя на комисията, комисията по предложение на заместник-председателя на комисията разпорежда на пенсионноосигурителното дружество да изготви оздравителна програма в срок, който не може да е по-дълъг от 14 дни. (7) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията одобрява или отказва да одобри оздравителната програма в 14-дневен срок от получаването й. Комисията отказва да одобри програмата, когато предлаганите мерки не гарантират изпълнението на изискването по ал. 4 или интересите на осигурените лица или пенсионерите.”

т. 7 и/или т. 19. 4. Алинея 10 се изменя така: „(10) Изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и към структурата и съдържанието на оздравителната програма се определят с наредба на комисията.” 5. Създава се ал. 14: „(14) Когато при осъществявания финансов надзор се установи, че в отчети и в справки пенсионноосигурителното дружество е изчислило размера на резервите, които е длъжно да създава съгласно този кодекс, стойността на активите, пасивите, приходите и разходите или други показатели в нарушение на този кодекс и на актовете по прилагането му, Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да разпореди да се извърши ново изчисление на всеки от тези показатели.”

§ 6: § 6. Член 121д се изменя така: „Изисквания и отговорност на членовете на управителните и контролните органи

да притежават професионална квалификация, знания и опит, адекватни за стабилното и благоразумно управление на дружеството (квалификация); 2. да имат добра репутация и да са почтени (надеждност). (2) Членовете на управителния и на контролния орган на пенсионноосигурителното дружество трябва колективно да притежават необходимата квалификация във всички относими области на дейността. Пенсионноосигурителното дружество се управлява и представлява заедно поне от двама изпълнителни директори или от изпълнителен директор и прокурист. Те не могат да възлагат цялостното управление и представителство на пенсионноосигурителното дружество на един от тях, но могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия. (4) Управителният и контролният орган на пенсионноосигурителното дружество приемат и прилагат правила и процедури, с които да гарантират, че лицата по ал. 1 по всяко време отговарят на изискванията за квалификация и надеждност. (5) Член на управителния съвет, на съвета на директорите или прокурист на пенсионноосигурителното дружество може да е само дееспособно физическо лице, което: 1. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен, не по-ниска от „магистър“, по специалност, подходяща за управление на дружеството; 2. притежава професионален опит съгласно ал. 6; 3. не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер, както и за престъпления по непредпазливост против собствеността и против стопанството, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано; 4. не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност; 5. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори; 6. не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник; 7. през последната една година преди акта на съответния компетентен орган не е било член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред; 8. не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред; 9. не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до трета степен включително, с друг член на управителен или на контролен орган на дружеството и не се намира във фактическо

последните три години за системни нарушения на този Кодекс, на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор, на Закона за кредитните институции и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава членка; 12. не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност и за което не е налице конфликт на интереси въз основа на събраните за него данни. (6) Професионален опит по смисъла на ал. 5, т. 2 е налице, когато лицето не по-малко от 5 години е: 1.

заемало ръководна длъжност, свързана с управлението или с инвестирането на активи в предприятие от нефинансовия сектор, чиито активи са съизмерими с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество; 3. работило в държавни институции или в други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези институции и субекти и управляваните, контролираните или инвестираните от тях активи са съизмерими с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество; 4. работило на ръководна длъжност в държавни институции, които осъществяват дейност в сферата на социалното осигуряване и във финансите или в или в надзора върху тях. (7) Член на контролния орган на пенсионноосигурително дружество може да е: 1. дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на ал. 5, т. 1 и 3 – 12, или 2. юридическо лице, което съответно отговаря на изискванията по ал. 5,

7, т. 1. (9) Не може да е член на управителен или на контролен орган, представител на юридическо лице в контролен орган или прокурист на пенсионноосигурителното дружество: 1. лице по чл. 123в, ал. 1, с което дружеството има договорни отношения; 2. банка-попечител, с която дружеството е сключило договор за попечителски услуги;

или 2. (10) Лицата по ал. 5 и 7 преди избирането им от компетентния орган на дружеството, а лицата по ал. 8 – преди определянето им от съответното юридическо лице, подлежат на одобряване от комисията. За получаване на одобрение те подават заявление по утвърден от заместник-председателя на комисията образец, към което прилагат следните документи: 1. за лицата по ал. 5: а) диплома за висше образование; б) документи, удостоверяващи професионалния им опит; в) свидетелство за съдимост или аналогичен документ за чужденец;

представянето от заявителя, от компетентните органи в страната и в чужбина или от трети лица на документи и/или информация относно заявителя, съответно относно лицата, които го контролират, членовете на неговите управителни и контролни органи и прокуристите прокуристите му. (12) Заместник-председателят на комисията внася в комисията предложение за одобряване или за отказ за одобряване на заявителя по ал. 10 в едномесечен срок от подаването на заявлението, а когато са изискани допълнителни документи или информация от заявителя или други лица или са дадени указания за отстраняване на несъответствия съгласно ал. 11 – в едномесечен срок от представянето им. Когато документите или информацията, изискани от други лица, са представени след тези от заявителя, заместник председателят на комисията го уведомява за крайния срок за внасяне на предложението. В случаите, когато изисканите допълнителни документи или информация не са представени, заместник-председателят на комисията внася предложението в комисията в едномесечен срок от изтичането на определения срок за тяхното представяне. Комисията се произнася с мотивирано решение в едномесечен срок от внасянето на предложението. (13) Комисията отказва да издаде одобрение, когато заявителят по ал. 10: 1. не отговаря на изискванията на този кодекс; 2. с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции; 3. не е внесъл изисканите документи в определения по ал. 11 срок; 4. е представил документи, които съдържат неверни данни. е представил документи, които съдържат неверни данни. (14) Одобрението на комисията на лице по ал. 5, 7 или 8 се издава за заемане на длъжност в управителен или контролен орган на конкретно пенсионноосигурително дружество и прекратява действието си, в случай че в срок една година от издаването му

по ал. 2, няма право да осъществява функциите си и да получава възнаграждение (16) Членовете на управителния или на контролния орган на пенсионноосигурителното дружество носят лична имуществена отговорност за причинените от тях вреди при управлението на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, които са пряка и непосредствена непосредствена последица от техните виновни действия или бездействия. (17) Взетите решения от управителния и от контролния орган и сключените сделки в нарушение на ал. 15, изречение второ са действителни, а лицето, извършило нарушението, отговаря пред пенсионноосигурителното дружество и фонда за допълнително пенсионно осигуряване за причинените вреди.”

Параграф 7 по вносител.

„Независими членове Чл. 121д1. (1) Най-малко една трета от съвета на директорите или от надзорния съвет на пенсионноосигурителното дружество се състои от независими членове – физически лица. (2) Независимият член на съвета: 1. трябва да отговаря на изискванията по чл. 121д, ал. 5; 5; 2. не може да е: а) служител в пенсионноосигурителното дружество; б) лице, което се намира в тесни връзки с пенсионноосигурителното дружество; в) лице, което е в трайни търговски отношения с пенсионноосигурителното дружество; г) член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на лице по буква „б“ или „в“; д) лице, което се намира в тесни връзки с друг член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество. (3) За независимите членове се прилагат съответно чл. 121д, ал. 1, 2, 4, 6, 9 – 14 и

Параграф 7 по доклада на Комисията е приет.

Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9, като в ал. 6, т. 1 думите „или с други документи“ се заличават, а в ал. 8, т. 6 думите „свързани с него лица“ се заменят с „лица

декларация по утвърден от него образец“ се заменят с „комисията по утвърден от заместник-председателя на комисията образец“, а думата „промяната“ се заменя с „узнаване за промяната“. промяната“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11. Параграф 11. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Параграфи 14, 15, 16, 17 и 18 с нова номерация по доклада на Комисията са приети. ДОКЛАДЧИК По § 17 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17, който става § 19: „§ 19. § 19: „§ 19. В чл. 123 се правят следните изменения: 1. В ал. 1: а) в т. 3 думите „пенсионните резерви за изплащане на пожизнени пенсии от съответния фонд“ се заменят с „пенсионните и техническите резерви“.

предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 20, като в ал. 8 и 9 навсякъде думите „заместник-председателя на“ се заличават. По § 19 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 21: „§ 21. В чл. 123б правят следните изменения и допълнения:

В ал. 8 думите „изпълнението на задълженията за съхраняването на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „изпълнението на попечителските задължения“. 5. В ал. 9 думата „лицензията“ се заменя с „лиценза“. 6. В ал. 10 се създава изречение второ: „След откриване на производство по несъстоятелност, квесторът, временният синдик или синдикът на банката-попечител е длъжен в срок не по-късно от 5 работни дни от датата на подписването на договора за попечителски услуги между пенсионноосигурителното дружество и новата банка-попечител да извърши действията по ал. 6 съгласно дадените от пенсионноосигурителното дружество инструкции и нареждания.“ 7. В ал. 13 думите „заместник-председателят на комисията“ се заменят с „комисията“.“ Благодаря, госпожо Стоянова. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията с нова номерация параграфи 19, 20 и 21. Гласували

„(1) Пенсионноосигурителното дружество сключва договор с инвестиционен посредник след одобряване от управителния орган на дружеството.“ 2. В ал. 2 думите „е свързано с него лице“ се заменят със „се намира в тесни връзки с него“.

„дейността по допълнително пенсионно осигуряване“ се поставя запетая и се добавя „включително когато осъществяването на част от нея е възложено по договор на трето лице“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 26. Комисията подкрепя текста на вносителя

по чл. 68, ал. 1“. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Изборът се извършва с индивидуално заявление, подадено от лицето до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, който желае да участва. Едновременно с подаването на заявлението лицето сключва осигурителен договор с дружеството. Договорът поражда действие, при условие че са изпълнени изискванията по ал. 1 и 2, като осигурителното правоотношение възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.“ 1. В ал. 4 думите „Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска“ се заменят с „Редът и начинът за събиране, и разпределение на осигурителната вноска“.

До тук. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване параграфи 30, 31, 32, 33, 34 и 35, подкрепени от Комисията.

Това са параграфите с нова номерация.

е приет по доклада на Комисията,

Изказвания? Не виждам изказвания. Моля да гласуваме параграфите, подкрепени от Комисията, съответно параграфи 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42. Моля, режим на гласуване.

В чл. 154б се правят следните изменения: 1. В заглавието думите „заместник-председателя на“ се заличават. 2. В текста думите „Заместник-председателя на Комисията“ се заменят с „Комисията“.“ Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представител.

право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал.1. (2) По желание на осигурения фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1.“

Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 49, създаване на нови параграфи 50 и 51 и параграфи 52 и 53, които са преномерирани. Моля, режим на гласуване.

С това параграфи 49, 52 и 53 по доклада на Комисията и създадените нови параграфи 50 и 51 по доклада на Комисията са приети.

Не виждам. Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията параграфи с нова номерация 54, 55, 56, 57 и 58. Моля, режим на гласуване.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 55, който става § 59: „§ 59. Член 176 се изменя така: „Инвестиране Чл. 176. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да инвестира средствата на Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване само в: 1. дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от: а) държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка; б) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка; в) трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен; г) трета държава извън посочените в буква „в”, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка; д) международни финансови организации, като в този случай ценните книжа трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг; 2. облигации, издадени от: орган на местната власт на държава членка; б) орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на комисията, като в този случай облигациите трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг и да са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен; в) орган на местната власт на трета държава, извън посочените в буква „б”, като в този случай облигациите трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг и да са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка; 3. корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка в срок, не по-дълъг от 6 месеца от издаването им; 4. корпоративни облигации, приети за търговия на: регулиран пазар в държава членка; б) официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, като облигациите трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг; 5. влогове в банки с минимален кредитен рейтинг, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка; 6. акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и в права или варианти по тях: а) търгувани на регулиран пазар в държава членка; б) търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, като акциите трябва да са включени в индекси на тези пазари; привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в индексите по буква „б“; 7. акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка, за което е одобрен и публикуван

одобрен и публикуван проспект, предвиждащ задължение да се иска приемане на акциите и те да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка в срок, не по-дълъг от 12 месеца от издаването им; 9. обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и те да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок, не по-дълъг от 6 месеца от издаването им, и за които е предвидено да бъдат съответно прилагани изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации; 10. акции на: а) дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на дружеството; б) предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка, върху което се осъществява надзор, и които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка; 11. акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на комисията; 12. акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) №

буква „б”. (3) Кредитните рейтинги по ал. 1, чл. 178 и чл. 251 трябва да отговарят на изискванията за използване за регулаторни цели съгласно Регламент (ЕО) № До тук, госпожо Стоянова. Изказвания?

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 56, който става § 60: „§ 60. § 60: „§ 60. Член 177 се изменя така: „Забрана за инвестиране и ограничения на сделките с активи на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Чл. 177. Пенсионноосигурителното дружество не може да инвестира средствата на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване във: 1. финансови инструменти, издадени от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, или от свързаните с него лица; 2. финансови инструменти, издадени от банката попечител на фонда или лица, които се намират в тесни връзки с нея; 3. влогове в банка, която

5. финансови инструменти, които не са напълно изплатени. (2) Активи на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат да се придобиват от: 1. пенсионноосигурителното дружество; 2. свързани с пенсионноосигурителното дружество лица; 3. друг управляван от пенсионноосигурителното дружество фонд за допълнително пенсионно осигуряване; 4. банката попечител на фонда или от лица, които се намират в тесни връзки с нея; 5. лице по чл. 123в, ал. 4 или от лица, които се намират в тесни връзки с него; 6. колективна инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране, управлявани от свързано с пенсионноосигурителното дружество лице. (3) Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не може да придобива активи от лицата по ал. 2. ал. 2. (4) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се прилага в случаите на сключване на сделка на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен. (5) Пенсионноосигурителното дружество не може да извършва къси продажби и маржин покупки на финансови инструменти за сметка на управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. (6) Пенсионноосигурителното дружество не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар от името и за сметка на управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 6 и 10 чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар подлежат единствено на регистриране на този пазар. Забраната не се прилага за сделки с акции – предмет на търгово предложение. (7) Не се допуска ползването на инвестиционни имоти – собственост на фонда за допълнително задължително пенсионно осигурявяне, за нуждите на управляващото го пенсионноосигурително дружество и на свързаните с него лица.“

ученици и учители от клуб „Васил Левски“ към Основно училище „Иван Вазов“ – град Силистра. Нека да ги поздравим. Нека да поздравим и другите наши гости, които са тук – на балкона.

предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 58, който става § 62: „§ 62. Член 178 се изменя така: „Инвестиционни ограничения Чл. 178. (1) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти, издадени от един емитент, като в това ограничение: 1. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б”; 2. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в” с инвестиционен кредитен рейтинг; 3. когато емитентът е банка, се включват и влоговете на фонда в тази банка, стойността на обратните репо сделки с нея по чл. 179а, ал. 1 и стойността на нетната експозиция по 4. когато емитентът е финансова институция, се включва и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към нея. (2) Общата стойност на инвестициите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване във финансови инструменти, издадени от дружества от една група и лицата, с които тези дружества се намират в тесни връзки, не може да превишава 10 на сто от активите на фонда. В това ограничение се включват и: и: 1. влоговете на фонда в банки от групата и в банки, които се намират в тесни връзки с дружества от групата, стойността на обратните репо сделки по чл. 179а, ал. 1 с тези банки и стойността на нетната експозиция към тях по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап; 2. стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап с финансови институции от групата и финансови институции, които се намират в тесни връзки с дружества от групата. (3) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „г”. (4) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „д”. (5) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, като не повече от 5 на сто от активите могат да са в облигации, издадени от орган на местната власт, които не се търгуват на регулиран пазар. (6) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 3. т. 3. (7) Не повече от 30 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да се инвестират във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 4. т. 4. (8) Не повече от 25 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във влогове, като инвестициите във влогове в една банка не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда. (9) Не повече от 25 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 6. (10) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 7. т. 7. (11) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 8. т. 8. (12) Не повече от 1 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 9. т. 9. (13) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 10, като не повече от 1 на сто от активите на фонда могат да бъдат инвестирани в дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания. (14) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 11, като не повече от 5 на сто от активите на фонда могат да се инвестират в дялове на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество. (15) Не повече от 1 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 12. (16) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да са деноминирани във валута, различна от лев и евро, с изключение на активите, за които е налице ограничаване на валутния риск чрез сключени хеджиращи сделки съгласно чл. 179б. 179б. (17) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл. 176, ал. 1, т. 13. (18) Конкретните изисквания и ограничения към инвестициите на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване се определят в неговата инвестиционна политика.”

предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 67, като в ал. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а цифрата „7“ се заменя с „14“. По § 64 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. По § 64 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 64, който става § 68: „§ 68. § 68: „§ 68. Създават се чл. 180б и 180в: „Неприлагане на ограниченията Чл. 180б. При спазване на принципите по чл. 175 пенсионноосигурително дружество, което е получило разрешение да управлява фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, може да не прилага ограниченията по чл. 177а, 178 и 179а в срок до 6 месеца от получаването на разрешението. Доходност от инвестиционните имоти пенсионноосигурителното дружество е длъжно към края на всяко тримесечие да съпоставя постигнатата доходност от този имот за предходния 60-месечен период с постигнатата доходност при управлението на фонда за същия период. период. (2) Когато доходността от имота е по-ниска от 50 на сто от доходността при управлението на фонда за съответния период, пенсионноосигурителното дружество е длъжно в срок до 24 месеца от установяване на това обстоятелство да продаде инвестиционния имот на цена не по-ниска от пазарната. Настъпването на промени през 24-месечния период в доходността от инвестиционния имот и/или в доходността от управлението на фонда не освобождава дружеството от това задължение. (3) Редът и начинът за изчисляване и съпоставяне на доходността по ал. 1 и 2 се определят с наредба на комисията.” По По § 65 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 69, като в ал. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават. Комисията

предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 72. § 72. „§ 72.Член 186а се изменя така: „Месечни отчети Чл. 186а. Дружеството е длъжно да представя на комисията месечните финансови отчети за надзорни цели на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срок до 20 дни след края на всеки месец.”

Не виждам. Подлагам на гласуване параграфите, подкрепени от комисията, които са с нова номерация, съответно от § 63 до § 73 включително.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 74, като в ал. 1 в текста преди точка 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават, в ал. 2 думите „заместник-председателя на Комисията да му представят“

предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя

предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 78, като: „1. Създава се нова точка 1: „1. В ал. 2 и 4 думите „заместник-председателя на“ се заличават.“

предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 82: „§ 82. В чл. 213б ал. 2 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а думите „чл. 344,

предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 45, като в ал. 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават. Комисията предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 45, като в ал. 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 55, който става § 59: „§ 59. Член 176 В чл. 220, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В текста преди т. 1 думите „Заместник-председателят на Комисията“ се заменят с „Комисията“. 2. В т. 1 думите „след изтичането на определения срок по чл. 219,

Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 129, който става § 142: „§

2. Създава се нова ал. 2: „(2) Комисията по предложение на заместник-председателя на Комисията може да отнеме разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при грубо нарушение или системни нарушения на този кодекс и на актовете по прилагането му при управлението на фонда.” 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Заместник-председателят на Комисията“ се заменят с „Комисията“.“

Комисията предлага да се създаде нов § 90: „§ 90. В чл. 227 се правят следните изменения: 1. В заглавието думите „заместник-председателя на“ се заличават. 2. В текста думите „Заместник-председателя на Комисията“ се заменят с „Комисията“.“ По § 85 предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 85, който става § 91, като в ал. 2, т. 18 думите „заместник-председателя на“ се заличават. По § 86 предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 92, като т. 4 се изменя така: „4.

предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 87, който става § 93: „§ 93.

По § 89 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 89, който става § 95: „§ 95.

В ал. 13 думите „заместник-председателя на Комисията, компетентният орган на приемащата държава членка може след информиране на заместник-председателя на Комисията“ се заменят със „заместник-председателя на Комисията или от Комисията, компетентният орган на приемащата държава членка може след информиране на Комисията“. 5. В ал. 15 думите „от заместник-председателя на Комисията“ се заменят със „с наредба на Комисията“. По § 90 предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 90, който става § 96: „§ 96.

В ал. 3, изречение първо думите „Заместник-председателят на комисията упражнява“ се заменят със „Заместник-председателят на комисията и комисията упражняват“, а в изречение второ думите „той уведомява“ се заменят с „комисията уведомява“.

Подлагам на гласуване текстовете, които са подкрепени от комисията, включително и създаване на нов § 90 и параграфи от 91 до 104 включително. Режим на гласуване.

създаденият нов § 90 е приет по доклада на Комисията, а също и параграфи от 91 до 104 включително по доклада на Комисията. Колеги, да Ви представя: на балкона са гости от УНСС. Студенти в Катедра „Политически науки“. По § 91 има предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители,

ал. 1 в т. 2 и 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) При изчисляване на пенсията по ал. 1 очакваната продължителност на живота не може да е по-висока от определената в биометричните таблици.”

Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7 и в тях думите „заместник-председателя на“ се заличават. 6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така: В случаите по ал. 6 и 7 комисията по предложение на заместник-председателя на комисията се произнася с решение в едномесечен срок от получаването на таблиците, а когато заместник-председателят на комисията е изискал внасянето в определен от него срок на допълнителни документи и/или информация или е дал указания за отстраняване на технически грешки при изчисленията или на несъответствия с разпоредбите на този кодекс, актовете по прилагането му или официална статистическа информация, на която биометричните таблици се основават в едномесечен срок от представянето им. В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения срок от заместник-председателя на комисията за тяхното представяне. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.“ 7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея: а) в текста преди т. 1 думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“, а в т. 1 думата „кодекса” се заменя с „този кодекс и актовете по прилагането му”; б) точка 5 се изменя така: „5. не са представени допълнителните документи или информация, не са отстранени грешките или несъответствията или са допуснати нови.” 8. Създават се ал. 10, 11, 12 и 13: „(10) При промяна на размера на техническия лихвен процент пенсионноосигурителното дружество представя на комисията мотивирано предложение с искане за одобряването му. му. (11) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията се произнася в едномесечен срок от подаването на искането за одобряване на техническия лихвен процент, а когато заместник-председателят на комисията е изискал внасянето в определен от него срок на допълнителни документи и/или информация или е дал указания за отстраняване на технически грешки или на несъответствия с разпоредбите на този кодекс, актовете по прилагането му или други документи – в едномесечен срок от представянето им. В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения за тяхното представяне срок. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок. (12) Комисията отказва да одобри предложения от пенсионноосигурителното дружество размер на техническия лихвен процент, когато: 1. не са спазени изискванията на този кодекс и на актовете по прилагането му; 2. представеното от дружеството предложение не го обосновава; 3. не са представени допълнителните документи или информация, не са отстранени грешките или несъответствията или са допуснати нови. (13) При съществени промени в условията, при които е бил одобрен техническият лихвен процент, комисията може да задължи пенсионноосигурителното дружество да извърши необходимите промени в размера на техническия лихвен процент и да го представи за одобряване.” Комисията подкрепя текста на вносителя за § 100, който става § 106. Комисията

Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 120, който става § 132:

за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти, издадени от един емитент. В това ограничение: 1.

3. когато емитентът е банка, се включват и влоговете на фонда в тази банка, стойността на обратните репо сделки с нея по чл. 179а, ал. 1 и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към същата банка; 4. когато емитентът е финансова институция, се включва и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към нея. (2) Общата стойност на инвестициите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, във финансови инструменти, издадени от дружества от една група и лицата, с които тези дружества се намират в тесни връзки, не може да превишава 10 на сто от активите на фонда. В това ограничение се включват и: и: 1. влоговете на фонда в банки от групата и в банки, които се намират в тесни връзки с дружества от групата, стойността на обратните репо сделки по чл. 179а, ал. 1 с тези банки и стойността на нетната експозиция към тях по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап; 2. стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап с финансови институции от групата и финансови институции, които се намират в тесни връзки с дружества от групата. (3) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във влогове в една банка. (4) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. т. 7. (5) Не повече от 3 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т.8. т.8. (6) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 9. пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 10, като не повече от 2 на сто от активите на съответния фонд могат да се инвестират в дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания. (8) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани в дялове или в акции на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество.“ 2. Създава се нова ал. 9: „(9) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти

Създават се ал. 13-15: „(13) Не повече от 30 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да са деноминирани във валута, различна от лев и евро, с изключение на активите, за които е налице ограничаване на валутния риск чрез сключени хеджиращи сделки съгласно чл. 179б. 179б. (14) Не повече от 10 на сто от активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл. 176, ал. 1, т. 13, като инвестицията в един имот

„(5) Не повече от 3 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 105, който става § 111. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 112:

се заличават.“ Параграф 106. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 106, който става § 113: „§ 113. чл. 252 се правят следните изменения: 1. В заглавието думата „фонд“ се заменя с „фондовете“. 2. В ал. 2, изречение второ думите „определят от заместник-председателя на комисията“ се заменят с „определят с наредба от комисията“. 3.

Моля, режим на гласуване

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 122: „§ 122. В чл. 278 се правят следните изменения: 1. В заглавието думите „заместник-председателя на“ се заличават. 2. В текста думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 115, който става § 123. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.

Подлагам на гласуване параграфи с нова номерация 123, 125 и 126 и новите параграфи 122, 124 и 127, подкрепени от Комисията.

СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 138, който става § 151. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 119, който става § 131. Параграф 120. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 120, който става § 132: „§ 132. В чл. 331 се правят следните изменения и допълнения: 1. Заглавието се изменя така:

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 143, който става § 160. По § 144 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.

1. В ал.1 в текста преди т. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават. 2. В ал. 2 думите „заместник-председателят на комисията“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя на комисията“. 3. В ал. 4 думите „заместник-председателя на“ се заличават.“ Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 135: „§ 135. чл. 337 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „Заместник-председателят на Комисията има право да контролира действията на синдика“ се заменят с „Комисията по предложение на заместник-председателя има право да дава задължителни предписания на синдика“. 2. В ал. 2 думите „заместник-председателят на“ се заличават.“

параграфи от 131 до 134 включително, § 135 нов и § 136 до 139 включително.

Моля, режим на гласуване

105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1. С това § 140 по Доклада на Комисията е приет. Колеги, 30 минути почивка.